Dobro jutro dame i gospodo zastupnici, kolegice i kolege. Bilo je najavljeno da počnemo danas sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima. Ali napravit ćemo jednu malu inverziju i počet ćemo - Prijedlog zakona o osobnom imenu, prvo čitanje, P.Z. br. 92. Ovdje imamo ministra Bauka. Dakle, Prijedlog zakona o osobnom imenu, prvo čitanje, P.Z. br. 92.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 Pitam želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Ministar Arsen Bauk, ministar uprave. Izvolite. zastupnici o ovome zakonu, dakle provedeno je i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, održane su rasprave i na odborima. Želim izraziti zadovoljstvo, dakle što su rasprave pokazale dakle da su bile jednoglasni u stvari prijedlozi da se zakon podrži i da naravno neka rješenja koja su u zakonu još razmotrimo i za konačni prijedlog definiramo ono što treba definirati. Inače, obzirom da je ovo prvi zakon koji u redovnoj proceduri predlažem i kao ministar u ime Vlade Republike Hrvatske ukoliko se radi o pravima građana ovaj Zakon svakako to definira. Naši prijedlozi će uvijek biti nešto liberalniji od možda konačnog rješenja zato da i u raspravi u Hrvatskom saboru sa saborskim zastupnicima razmotrimo neke teme i razjasnimo sebi zašto država ima potrebu da u jednome dijelu ipak građane ograničava u nečemu što su njihove dakle temeljne slobode, jednostavno da vidimo koja je to granica prihvatljivosti gdje se država treba umiješati u nekakva osobna stanja građana. Tako i u ovome zakonu imamo nekoliko dilema koja vjerujem da će i ova rasprava definirati Nešto o zakonu. Odredbama navedenog zakona određeno je da se osobno ime sastoji od imena i prezimena, te da se ime ili prezime može sastojati od više riječi. Nadalje, osoba čije se ime ili prezime ili ime i prezime sastoji od više riječi dužna je služiti se istim osobnim imenom u pravnom prometu iako je zakonom propisano da se osobno ime može sastojati od više riječi u imenu i prezimenu odredbom članka 2. stavka 4. ograničeni broj riječi u imenu i prezimenu s kojim se osoba može služiti u pravnom prometu. Ime i prezime prema navedenoj odredbi može sadržavati svako za sebe najviše dvije riječi. Ovakvo zakonsko ograničenje velikom broju hrvatskih državljana koji su rođeni u inozemstvu ili su sklapanjem braka stekli prezime koje se sastoji od više riječi onemogućava korištenje cjelovitog osobnog imena u pravnom prometu. Višegodišnjom primjenom zakona posebice članka 2. uočen je niz problema kod primjene u praksi što je za posljedicu imalo različito postupanje u tijelima državne uprave. Istovremeno i veliki broj hrvatskih državljana iskaziva nezadovoljstvo postojećim ograničenjem utvrđenim člankom 2. stavkom 4. Ovakvo ograničenje dovelo je do situacije da su hrvatski državljani koji su sklapanjem braka stekli prezime koje se sastoji od više riječi, primjerice van der Beg i da bi se mogli koristiti svim riječima u prezimenu mijenjaju u upravnom postupku prezime na način da se dvije riječi u prezimenu spoje u jednu a sve kako bi se zadovoljilo zakonsko ograničenje i uskladilo prezime sa odredbama zakona. Dakle, ovo je bila jedna od normi koja je ograničavala građane u odabiru osobnog imena, a nismo uočili koja se vrijednost štiti. Dakle, zbog čega je država odlučila se ograničiti upravo dakle i na ovom primjeru. Tijekom dosadašnje primjene zakona utvrđeno je da neke zakonske odredbe koje se odnose na samu provedbu postupka promjene osobnog imena nisu ostvarile svrhu svog postojanja. Naime, sadašnji zakon propisuje u članku 7. obvezu nadležnom tijelu koji vodi postupak da na oglasnoj ploči izvijesti građane o podnesenom zahtjevu za promjenu imena, odnosno prezimena kako bi građani imali pravo u roku 30 dana od objave iskazati svoje protivljenje podnijetom zahtjevu za promjenu. Isto tako, u članku 13. stavku 2. propisana je mogućnost da osoba koja je promijenila svoje osobno ime može tu promjenu na vlastiti trošak objaviti u „Narodnim novinama“. Dugogodišnjom primjenom Zakona o osobnom imenu utvrđeno je da građani nisu iskazivali svoje protivljenje predloženim promjena niti su koristili mogućnost objave promjene osobnog imena u „Narodnim novinama“. Obzirom na onemogućavanje korištenja cjelovitog osobnog imena u pravnom prometu i nezadovoljstva građana uslijedile su inicijative za izmjenama odredbi postojećeg zakona. Uvažavajući zaprimljene inicijative i pritužbe građana ovim Prijedlogom zakona o osobnom imenu nije propisano zakonsko ograničenje o broju riječi u imenu i prezimenu s kojim se hrvatski državljani mogu služiti u pravnom prometu čime im se osigurava mogućnost korištenja cjelovitog osobnog imena. Budući su brojni hrvatski državljani zbog zakonskog ograničenja dali izjave o imenu za pravni promet prijedlogom zakona omogućen je opoziv ranije danih izjava čime se dovodi u jednak položaj sa ostalim građanima. Nadalje, prijedlogom zakona propisane su samo dvije zakonske pretpostavke koje moraju biti ispunjene da bi se odobrila promjena osobnog imena, hrvatsko državljanstvo i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak što će pojednostaviti samu promjenu osobnog imena. Osim toga, predložene odredbe zakona ubrzat će postupak promjene osobnog imena. Naime, zahtjev za promjenu osobnog imena više nije potrebno stavljati na oglasnu ploču tijela i čekati istek roka od 30 dana u kojem građani mogu iskazati svoje protivljenje na predloženu promjenu osobnog imena. Na ovaj način u vrlo kratkom vremenu može se riješiti zahtjev stranke, ne postoje zakonski rokovi koji moraju proteći prije donošenja odluke o zahtjevu. Također tu bi istaknuo i problem trans rodnih osoba ili osoba koje mijenjaju spol da je i ta činjenica bila izvješena na oglasnoj ploči 30 dana čime su te osobe još jednom proživljavale, dakle određene neugodnosti ili osobne probleme i zbog takve norme. U prijedlogu zakona produžen je zakonski rok na godinu dana u kojem se supružnik po prestanku braka može vratiti na prezime koje ima u trenutku sklapanja braka. Produženjem ovog roka smanjit će se potreba promjene prezimena u upravnom postupku i plaćanje upravne pristojbe. Naravno i nakon isteka od godinu dana može se vratiti staro prezime ali u redovitom postupku, a ne ovako da tako kažem pojednostavljeno i ubrzano. Sad je rok bio čini mi se 6 mjeseci. u odnosu na postojeći zakon je iznimka predviđena člankom 6. stavkom 3. prijedloga promjena osobnog imena koja je hrvatskom državljaninu odobrena po propisima druge države a kojom se on više ne služi jer je stekao novo osobno ime upisuje se u maticu rođenih bez provođenja postupka promjene osobnog imena. Brojni hrvatski državljani u drugim državama mijenjali su osobne ime u postupku, a nakon toga sklapali brakove, odnosno ponovo mijenjali osobno ime. Prema odredbama postojećeg zakona hrvatski državljani mijenjaju osobno ime pred nadležnim tijelom u Republici Hrvatskoj. U konkretnim slučajevima to znači da hrvatski državljanin ukoliko je u inozemstvu dva ili više puta mijenjao ime da bi se promjene mogle provesti u državnim maticama, pa tako i ostalim evidencijama o građanima u Republici Hrvatskoj mora mijenjati osobno ime onoliko puta koliko je promjena napravljeno u inozemstvu s time što se za svaku promjenu mora čekati protek roka od najmanje 5 godina od posljednje promjene. Prijedlog zakona nije predviđen zakonski rok koji mora proći od posljednje promjene osobnog imena. Međutim, inzistirati da građani traže promjene imena u ona koja više ne koriste su u međuvremenu u inozemstvu stekla nova osobna imena, a sve u svrhu rješavanja njihovog osobnog statusa u RH nema opravdanja. Želio bih također i tu istaknuti neke dileme koje smo imali prilikom donošenja prijedloga zakona koje ćemo svakako morati da tako kažem razriješiti i odlučiti se za rješenja u konačnom prijedlogu zakona i vjerujem da ćemo u tom smislu i u tom smislu i rasprava u Saboru pomoći. Dakle, prvo pitanje je zapreke za promjenu osobnog imena. Do sada je bila norma da se i ne vodi kazneni postupak i da traju pravne posljedice osude itd. dakle u ovome prijedlogu zakona definirano je da se radi o osobi protiv koje se vodi kazneni postupak. Vjerujem da će u konačnom prijedlogu zakona da bi se izbjegla i jedna vrsta zlouporabe da ukoliko se vodi po privatnoj tužbi za klevetu itd. da se ne može promijeniti osobno ime. Razmišljamo i to da se može i u tim slučajevima promijeniti ime ali uz dopuštenje suda da bi izbjegli mogućnosti da netko promijeni ime da bi izbjegao kaznu ili da bi izbjegao neke druge okolnosti. Također postavlja se pitanje da li je zakon potrebno staviti opću normu koja postoji koja postoji sada, a to je opća norma koja onemogućava promjenu osobnog imena ako je to potrebno radi zaštite javne sigurnosti, morala ili prava i slobode drugih. Dakle, to je jedna norma koja bi u svakom slučaju omogućila državnim tijelima da ipak spriječe nekakve ekstremne recimo to tako situacije ukoliko neko poželi se nazvati imenom koje ili je iz nekih razloga povijesnih primjerice imenom nekog od svjetskih ratnih zločinaca ili primjerice da se nazove po imenu nekoga iz nekih znanstvenofantastičnih serija pa tako da imamo osobu koja se zove sedmi od devet ili tako dakle neka od normi koju je ipak potrebno staviti u zakon da bi državnim tijelima omogućilo kakvu takvu da reagiraju na neke stvarno ekstremne situacije pri čemu treba imati u vidu da će se i u takvim slučajevima konačnu odluku donositi sud jer imamo i slučajeva da su neka osobna imena koja "nisu" prošla u upravnom postupku prošla na Ustavnom sudu, jer je Ustavni sud procijenio da se time ne krše prava i slobode drugih. I naravno uvijek se postavlja pitanje zašto se jedna osoba koja je prije neke okolnosti imala to ime ne može to zvati i za 5 godina. Šta se promijenilo? Promijenilo se upravo shvaćanje i javne sigurnosti morala prava ili slobode drugih. To je naravno zadiranje države u osobna prava pojedinaca ali držimo da u ovome slučaju bi tu i moglo biti određenog opravdanja. Kažem u konačnici ipak će sud donositi konačnu odluku u tim slučajevima. Sljedeća norma koja također bi bilo dobro raspraviti, a to je da li treba definirati rok u kojem se može promijeniti osobno ime da bi se spriječilo da neko mijenja svaka tri mjeseca. Ja ne vidim u osnovi što bi država izgubila time da netko promijeni i osobno ime svaka tri mjeseca, dakle koja bi se ustavna vrednota štitila tim ograničenjem. Osoba bi u svakom slučaju imala više problema, morala bi mijenjati sve dokumenta itd. ali pitanje da li tu ograničiti i staviti neki rok. Sada je 5 godina, da li ga smanjiti na 3 povećati na 10, iskustva u europskim državama i rješenja su različita. I još jedno pitanje koje bi također bilo dobro raspraviti je dobna granica djeteta za koju se treba tražiti suglasnost njegova za promjenu osobnog imena. U ovome prijedlogu je to 14 godina, u javnoj raspravi došlo se do ideje da to bude čak i 6 godina, dakle da se ta dobna granica smanji jer se računa da kada dijete krene u školu da onda već bilo kakva promjena identiteta odnosno osobnog imena bez njegovog pristanka bi također imala određene posljedice na dijete. Ali kažem to je i stvar koju i sa nadležnim ministarstvom i možda sa pravobraniteljicom bi trebalo još raspraviti prilikom donošenja konačnog prijedloga prijedloga zakona. Evo poštovane dame i gospodo, neke dileme smo imali i podijelili ih i sa zastupnicima, vjerujem da je to dobar pristup i ćemo dobiti dobre prijedloge za izradu konačnog prijedloga zakona. Još jednom zahvaljujem svima koji su sudjelovali u raspravi na odborima koji su podržali prijedlog zakona i naravno zahvaljujem svima koji će sudjelovati u raspravi i ukoliko bude potrebno dalje ćemo se uključiti i obrazlagati neke norme koje su sada u prijedlogu. Zahvaljujem. Zahvaljujem ministru Bauku. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo klubovi. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Peđa Grbin. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine ministre. Prije svega dopustite mi da u ime Kluba zastupnika SDP-a istaknem da ovaj zakon podržavamo. Naime radi se o jednom kvalitetnom prijedlogu, prijedlogu koji ispravlja mnoge rekao bih možda čak i pogreške, možda čak i prestroge norme koje su postojale u dosadašnjem tekstu zakona. Tako da ću evo prije svega istaknuti određene pozitivne strane ovog prijedloga zakona. Konkretno, uklanja se limit od dvije riječi u osobnom imenu i prezimenu osobe za kojeg smatramo da je bio nepotreban i predstavljao je jedan relikt prošlosti. Nadalje, produžuje se rok za promjenu odnosno vraćanje na prezime koje je bilo prije sklapanja braka o čemu je govorio poštovani gospodin ministar. Ono što osobno smatram jako, jako važnim je činjenica da se izrazito pojednostavljuje procedura za promjenu osobnog imena. Kao što je poznato u dosadašnjem tekstu zakona je promjena osobnog imena bila rekao bih dosta komplicirana. Uključivala je potrebu navođenja razloga za promjenu osobnog imena, uključivala je potrebu da se promjena osobnog imena objavljuje na oglasnoj ploči za što sve smatramo da nije bilo potrebno i da je predstavljalo jedno ograničenje slobode i prava građana, slobode koja je zajamčena između ostalog i Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava. Konačno, ovim se prijedlogom osuvremenjuje tekst zakona, prilagođava se sadašnjem književnom jeziku, iz njega se izbacuju određene norme koje su davno prestale postojati itd. Zbog svega ovog što sam istaknuo smatram da svakako trebamo podržati ovaj zakon, ali isto tako trebamo i raspraviti određene nedoumice, određene probleme na koje su prije svega ukazali gospodin ministar i stručna javnost. Naime, kao što sam istaknuo sloboda izbora odnosno sloboda promjene osobnog imena zajamčena je Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, međutim kako i europskom konvencijom tako i praksom Europskog suda utvrđeno je da ta sloboda ne može biti potpuna odnosno da svaka država ima pravo takvu slobodu na određeni način ograničiti. Europska praksa je u pitanju tog ograničenja različita, u biti isključivo jedna zemlja, Ujedinjeno Kraljevstvo i to Engleska kao sastavnica Ujedinjenog Kraljevstva dopušta potpunu slobodu u izboru osobnog imena. Neke druge države idu u krajnost pa tako primjerice Finska ima čak i popis finskih, finsko-švedskih, švedskih ili ortodoksnih imena koja se smiju koristiti. Naravno da smatramo da bi takvo ograničenje bilo neprimjereno, ali svakako valja razmotriti da li je potrebno odnosno da li je korisno da dopustimo potpunu slobodu u izboru kako osobnog imena djeteta tako i osobnog imena kada se ono mijenja. Naime, imamo nekih primjera i poznatih osoba koje su promijenile svoja imena pa se jedan košarkaš u SAD-u primjerice sada zove World Peace. Koliko god to moglo biti simpatično mislim da postoji i mogućnost da se ode u drugu krajnost. Ovaj prijedlog zakona ne postavlja apsolutno nikakva ograničenja po pitanju promjene osobnog imena. Bilo tko od nas može odlučiti evo pa između ostaloga probiti rekord postavljen u Guinessovoj knjizi, odnosno evidentiran u Guinessovoj knjizi pa u svojem imenu staviti 200, 300, 400 ili koliko god želi riječi. Smatramo da bi ipak takva jedna sloboda morala biti ograničena time da se ne vrijeđaju dvije stvari koje apsolutno moramo štititi, a to je pravo osobnosti djeteta i društvene vrijednosti o čemu je govorio i ministar. Znači smatramo da bi se trebala omogućiti kontrola davanja i promjene imena. Nadalje, postavlja se pitanje vremenskog ograničenja. Činjenica je da na prvi pogled možda i nema zapreke da svatko mijenja ime svakih 30, 40, 50, 60 dana ili kako god to želi, međutim svaka takva promjena osobnog imena povlači za sobom i određeni angažman državnog aparata. Takav angažman košta. Promjena osobnog imena se mora evidentirati u maticama, mora se dostavljati nadležnim tijelima, poreznoj upravi itd. Mislimo da bi ipak bilo potrebno barem još jednom razmotriti da li da se postavi vremenski rok u kojem se nakon jedne promjene osobnog imena ta promjena osobnog imena ne može ponovno tražiti. I konačno, pitanje uvjeta pod kojima se promjena neće dozvoliti. U predloženom tekstu zakona predviđeno je isključivo da se promjena neće dozvoliti kada se protiv osobe vodi kazneni postupak i to bilo koji, da li po privatnoj tužbi, da li po prijedlogu ili po službenoj dužnosti. Mislimo da bi bilo potrebno vratiti se na prije, odnosno na postojeće zakonsko rješenje da se radi isključivo o kaznenom postupku po službenoj dužnosti. Međutim, kazneni postupak znači da postoji samo sumnja da je određena osoba počinila kazneno djelo, da je krivac. U dosadašnjem prijedlogu zakona postojale su mogućnosti, odnosno postojala je zabrana promjene imena dok osoba služi zatvorsku kaznu, odnosno dok postoje učinci pravomoćne kaznene presude kojom je osoba oglašena krivim. Mislimo da bi se i to rješenje trebalo možda ponovno vratiti u zakon. I zadnje što je također ministar istaknuo to je pitanje dobne granice kada će se tražiti suglasnost maloljetnog djeteta za promjenu osobnog imena. Ona je u ovom prijedlogu zakona podignuta s 10 na 14 godina. Mislimo da je to možda malo ekstremno i da bi ako već ne na onaj prijedlog koji je istaknut od strane stručne javnosti, a to je prijedlog da se dobna granica spusti na 6 godina trebalo barem zadržati ono što je u postojećem zakonu, dakle da dobna granica ostane ona od 10 godina. Zaključno, smatramo da se u slučaju ovog prijedloga zakona radi o jednom izuzetno dobrom prijedlogu, ali koji je prije usvajanja potrebno još jednom razmotriti što naravno i činimo danas ovom raspravom i potrebno je vidjeti da li je u slučaju promjene osobnog imena, odnosno u slučaju davanja osobnog imena potrebno tu jednu potpunu slobodu koja je dana ovim zakonom ograničiti i to prije svega kako bi se štitilo kako pravo osobnosti maloljetnog djeteta tako i društvene vrijednosti. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Stavove kluba HDZ-a, oprostite, prvo imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Ivan Grubišić. **Grubišić, Ivan (Nezavisni)** Ovdje u zadnjem redu baš se čuje ali se ne razumije što se govori. Apelirali smo već od početka Sabora, još to nije popravljeno, da bi zaista čuli raspravu i izlaganje gospodina ministra. Ali sam zapazio da se govori ovdje po mom mišljenju o krivim pojmovima. Promjena imena i prezimena nije promjena identiteta, nego identifikacije. Identitet se ne mijenja, čovjek ostaje ono što jest, a može promijeniti identifikaciju. Dakle umjesto promjene identiteta trebalo bi govoriti o promjeni identifikacije gdje se čovjek s nečim poistovjećuje, s imenom, prezimenom, nacijom, partijom, klasom, ali on ostaje isti. Ja da sam u Parizu recimo zvao bi se Jean, ali se ovdje zovem Ivan. Dakle nema promjene identiteta nego identifikacije to je u službenom nazivu tako. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem i vama. U ime kluba HDZ-a govorit će uvaženi zastupnik Davorin Mlakar. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre, kolegice i kolege. Vjerojatno je ovo jedna od ugodnijih ministarskih dužnosti kad se dođe pred plenarnu sjednicu sa zakonom za koji se čini da ga svi podržavaju, odnosno da nema velikih prijepora oko toga da se neka pitanja moraju modernizirati, urediti drugačije od dosadašnjih rješenja i da zakon koji je jedan od starijih zakona iz 1992. godine jednostavno i zbog proteka vremena mora doživjeti određene promjene. Stoga ću ja reći u ime kluba HDZ-a jer mi dijelimo mišljenje sa vladajućima da je ovaj zakon bilo nužno promijeniti, da ćemo podržat ovaj zakonski prijedlog, osobito činjenicu da on ide u dva čitanja što je stvarno rijetkost u mandatu ove Vlade pa će biti vremena da se eventualno neke norme urede preciznije ukoliko će bit potrebe, a čini nam se da potrebe ima. To je bilo već izneseno i u raspravama po saborskim odborima. Dakle, ono što nam se čini najvrjednijim u ovom zakonu je činjenica da smo izbacili jednu normu koja je stvarno stvarala velike probleme u pravnom prometu, odnosno zadirala u slobode ljudske, a to je činjenica da ste do sada mogli se koristiti osobnim imenom i prezimenom jedino na način da je moguće bilo imati maksimalno dvije riječi u osobnom imenu i dvije riječi u prezimenu. To je naravno i zbog proteka vremena, zbog možda regulative koja je '92. godine imala neke argumente da se tako uredi i spriječi tehničkih poteškoća. O tome bi mogli govoriti kolege koji su radili u Ministarstvu unutarnjih poslova zašto je ta zašto je ta norma ograničavala ljude u uporabi imena na dvije riječi u imenu i dvije u prezimenu. I čini mi se da je ovo hvalevrijedan početak da se to pitanje drugačije uredi, odnosno da se zakonom ta sloboda ljudima omogući onako kako i neki drugi pravni sustavi u krajnjoj liniji određuju osobno ime i prezime gdje je moguće imati puno više riječi od onog što je naš zakon Mislim da je već i govorio kolega Grbin o tome. sada ako dobro razumijemo zakon izuzetak od prava na promjenu osobnog imena nalazi se u članku 8. gdje stoji da se promjena osobnog imena neće odobriti osobi protiv koje se vodi kazneni postupak. Dakle, to je jedino ograničenje po ovom zakonu u kojem slučaju nadležno tijelo neće odobriti promjenu osobnog imena i čini nam se da je to malo preširoko ostavljena sloboda da se u svim drugim slučajevima takva promjena dozvoli. Nešto je ministar uvodno govorio o razmišljanjima da do drugog čitanja vjerojatno to nastoje drugačije urediti. Dosadašnja rješenja koja možda nisu bila najsretnija ostavljala su jedan kontrolni mehanizam da zbog određenih čisto pravne sigurnosti u pravnom prometu ta sloboda mora biti na neki način ograničena, odnosno da se tijelima koja vode taj postupak ostavi mogućnost da i osim ovog izuzetka iz nekih drugih razloga ne odobre promjenu osobnog imena. Pa to je ono što bi se moglo povezati čak i sa elementima koji se nalaze u našim drugim propisima, konkretno i u građanskim stvarima gdje postoji moral društva kao nešto što je ograničavajući faktor u ostvarivanju vaših punih sloboda. Mislim da je možda bilo dobro u analizi i u prijedlogu ovog zakona reći nešto i o praksi jer naša praksa postoji i do Ustavnoga suda Ustavni sud je već rješavao o pitanjima slobode građana, pojedinaca i u ovom konkretnom slučaju promjene osobnog imena i prezimena stao je na stajalište, barem koliko je meni poznato, da se ta sloboda pojedinca može ograničiti, našao je za to uporište i u Ustavu RH u članku 16. gdje Sabor, odnosno zakonodavac može iz određenih razloga ne, da tako kažem, osporiti pravo i slobodu na korištenje imena nego ostaviti nekakav kontrolni mehanizam u kojim sve slučajevima ipak građanima građanima neće ostati potpuna sloboda izbora imena koje bi onda moglo narušavati i pravni poredak ili moral društva. Stoga nam se čini da takav kontrolni mehanizam mora postojati i u ovom zakonu. Možda on nije dosada bio najsretnije stipuliran u postojećem zakonu da su to običaji određenog kraja, moral društva ali sigurno se može preciznije utvrditi u kojim slučajevima se može uskratiti promjena osobnog imena i pitanje da li takvu ovlast, diskrecijsko pravo pojedinom državnom službeniku, odnosno matičaru treba ostaviti samo njemu ili bi možda u nekom vrlo kratkom postupku neko nadležno tijelo, a ne pojedini matičar imalo pravo odlučiti da li se možete služiti služiti zatraženim imenom ili vam se promjena imena na taj način može uskratiti. To nam se čini da je naj, da tako kažem, ona norma o kojoj bi trebalo razmisliti do drugog čitanja. I vjerujem da je moguće urediti postupak da omogući pune slobode za izbor imena, ali da ostavi ograničenja zbog pravne sigurnosti vladavine prava i svega onog što se može iščitati u slučaju da ta sloboda bi bila tolika da bi išla na uštrb sloboda drugih ljudi, a vjerujemo da je to negdje granica do koje bi se moralo kretati u ovakvom prijedlogu. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista govorit će uvaženi zastupnik Branko Vukšić. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre i suradnici, poštovane kolege i kolegice. kolegice. Pitanje glasi može li se osobno ime mijenjati više puta? Ovaj zakon je liberalan, što je u uvodu naglasio i gospodin ministar. Uostalom kada sam sebe pitao je li to dobro, zašto ne? Ako ne možemo ništa drugo mijenjati, ako ne možemo mijenjati u državi, ako ne možemo mijenjati u svojim životima jer nam država to ne da, jer nam to vlast ne dopušta svojim nečinjenjem tada tada mijenjajmo često svoje prezime i svoje ime. Uvaženi kolega don Grubišić je rekao sasvim točno da se identitet ne može promijeniti, mi jesmo to što jesmo. Ime i prezime nas ne određuje, ono nas identificira, ono jest identifikacija. Da li treba dopustiti velike slobode u izboru te identifikacije? Mi se možemo osjećati i ono što nismo. Političari to često čine, predstavljaju se onim što nisu. Prije je kolega iz SDP-a pitao treba li dozvoliti zapravo nekakvu anarhičnost u izboru prezimena ili previše veliku slobodu? Ja sasvim sigurno mislim zbog čega ne? Zbog čega ne bismo barem bili veseli u tome? Ako nismo puritanci u mnogim drugim životnim aspektima zbog čega bismo bili puritanci u mogućnosti odabiranja imena, osobnog imena? Zašto ne dopustiti lepršavost? Sasvim sigurno da ćemo ako zakon ostane ovakav kakav jest imati ono ja sam Bond, James Bond. Imat će konačno i Hrvatska neke heroje, samo na papiru. Imat ćemo sasvim sigurno i Paju patka, imat ćemo dopusto ovaj zakon. Razmišljao sam o tome treba li to dopustiti, treba li ograničiti nekome kako se treba zvati i zašto ne promijeniti ako je nezadovoljan svojim imenom i prezimenom. Ima Branko Čopić je pisao dosta o imenima i prezimenima kad su ljudi imali nakaradno prezime, imali su uobičajeno ime i kad je došao u ured gdje se mijenja ime i prezime, znate šta je došao promijeniti ime, ne nakaradno prezime. Prema tome, ponavljam ono što je gospodin Grubišić govorio … /Govornik u prijedlogu zakona se kaže da se samo može ovoga, zabraniti promjena osobnog imena. Je ograničena sa dvije stvari, a to je hrvatsko državljanstvo i kazneni postupak. I slažem se u tome da treba precizirati kada u kaznenom postupku, točno precizirati kada se može mijenjati i kada se ne dopušta, u kojem vremenu i pod kojim uvjetima. Ovo ostalo sasvim sigurno, ovo je prvo čitanje, jedan od rijetkih zakona koji je pušten u sasvim, u normalnu proceduru i mislim da, priklanjam se onim koji podržavaju liberalizaciju u izmjeni osobnog imena. I nadam se da će nakon ovih zakona doći i zakoni i rasprave u Saboru koje su stvarno suštinske i bitne za trenutni položaj položaj Republike Hrvatske i njezinih građana, a on je stvarno loš. Hvala lijepa. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Dakle, klub HNS-a apsolutno podržava ovaj prijedlog zakona, prijedlog zakona u prvom čitanju i naravno kao i većina, to mi je drago, suglasna je sa liberalizacijom i mogućnošću da svaka osoba, građanka i građanin Republike Hrvatske može ostvariti ljudska prava i svoju slobodu. U onome u čemu se, kako je već do sada govoreno i rečeno ljudi najbolje identificiraju, predstavljaju i sebe ali i osiguravaju prostor da i djeca maloljetna uz svoju suglasnost mogu promijeniti ime. Naravno, po pitanju djece to su vrlo uvijek osjetljiva pitanja, i pitanje godine, i pitanje u kojoj fazi. dijete zaista može prepoznat što znači identifikacija sa novim imenom, je jedna od najosjetljivijih stvari ovoga pitanja. I po tom pitanju smatramo da treba zaista vodit računa da što je veći uzrast da bi po tom pitanju bilo puno kvalitetnije da se eventualno mijenja ime djeteta. Jedna od ključnih stvari je ovdje već rečena, a to je uvođenjem pravne norme uvijek se i dopuštaju, odnosno u ovoj situaciji liberaliziraju istinski ljudska prava i prava građana i građanki. Međutim, uvijek postoje mogućnosti, ali i u ovom slučaju i potrebe za određenim ograničavanjem korištenja mogućnosti da bi se mijenjalo ime. Da ne ponavljam već šta je rečeno, posebno kod korištenja imena koja nisu, recimo to tako potrebita da se u javnosti ističu kao negativna povijesna i niz drugih. Ono šta je sigurno ključno u tom segmentu je na koji način to spriječiti, ne sigurno na način da to odlučuje jedna osoba, nego sigurno mora postojati kao i u svakom upravnom postupku i drugostupanjski odlučivanje, odnosno mogućnost i žalbe naravno od strane onog koji želi mijenjati ime. A isto tako jedna od suština mogućnosti koja se može negativno koristiti prilikom promijene imena je mogućnost da se skriva i određeni identitet o kojem je već ovdje govoreno. Dakle, na koji način spriječiti da neka osoba promjenom identifikacije mijenja svoj identitet. Ne samo kroz predstavljanje kao "druga osoba", koristeći drugo ime, nego da cijela procedura u kojoj se njegovo staro, tako ga nazovimo ime koristi ne samo u kaznenim postupcima, i u obiteljskim zakonima i u vlasničkim knjigama itd. Je jedan od ključnih problema koji bi što što bolje i što kvalitetnije ipak trebalo rješavati sa ovim zakonom, a ne da moramo raditi izmjene i dopune drugih zakona. Namjera je i želja nas u klubu HNS-a da se izbjegnu sve anomalije koje bi mogle nastati i mogućnosti da se promjenom identifikacije, odnosno promjenom imena skriju i otvore neki drugi prostori i procesi koji bi posložili rješavanje drugih situacija, od vlasničkih knjiga, od obiteljskih odnosa, od da govorimo i o vlasništvu u trgovačkim društvima. Dakle niz je aspekata u kojima promjena imena mora biti vezana i osigurana kroz i državnu upravu, kroz maksimalno informatizaciju situacije u kojoj se mijenja ime i mogućnost da se isto tako u svakom trenutku kod ključnih trenutaka. A to je govorio, kažem trgovačka društva, porezna, vlasničke knjige, matični uredi, pravosuđe, zdravstvo. Da se apsolutno može povući jedna nit i da se normalno ta osoba koja promijeni ime ili prezime ne može sakriti od onoga porijekla, ili onog prvog imena i prezimena koje je imala. Ako uspijemo spriječit da se može neko skrivat onda u tom segmentu apsolutno nije bitno kako će se osoba zvati. Normalno uz isključivanje onih ekstrema koje su apsolutno su svi naravno isto tako suglasni. Dakle, najveća zadaća ovoga je zakona da pokuša riješiti taj problem, a to je problem po nama u HNS-u da se netko sakrije sa novim imenom, a i da se sa promjenom imena ne stvore nove komplikacije u svim procesima. Jer ako netko promijeni ime treba se osigurati kao što sam rekao i u Trgovačkom sudu ako je osnivač vlasnik ili direktor da se mijenja po određenoj automatici, da se u vlasničkim listovima isto može taj slijed upisivati čime dobivamo i ubrzanje procesa, a onda i ta sloboda apsolutno nije ograničena ali se osigurava da nije na štetu u biti društva i cijelog sustava. Dakle, apsolutno podržavam ovu liberalizaciju, pravo svakoga da ne samo da ima samo dva imena nego da ih mijenja ako treba i više puta u svom životu. Ali onaj slijed, onaj kontinuitet prvog da tako kažem imena koji je upisan u matične knjige on mora biti upisan ne samo u matičnoj knjizi on mora se apsolutno vidjeti u svim dokumentima jer ovdje se radi o promjeni imena, a ne skrivanju identifikacije ili identiteta. Prema tome, to je jedna od ključnih stvari i ako to uspijemo riješiti onda smo zaista napravili jedan izuzetan, dobar posao, a ljudima zaista omogućili da biraju svoje ime, da se zovu onako kako žele, kako vole i da mijenjaju ako treba i više puta u životu. Hvala lijepa. Hvala vama. Čut ćemo još i stajalište Kluba zastupnika HDSSB-a. Prezentirat će ga uvaženi zastupnik Josip Salapić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministre, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je prijedlog zakona u prvom čitanju o osobnom imenu. Ovaj zakon prije svega previše je vremena prošlo od 92. godine do danas da se neke okolnosti i u političkom, društvenom, gospodarskom životu Republike Hrvatske nisu promijenile. Prije svega zakoni u našoj zemlji trebaju biti zakoni koji će biti na servis i službu naših građana. Očito je da ova izmjena i prijedlog ovoga zakona je za službu

na stavu našeg kluba trebalo biti riješeno da građanke i građani mogu koristiti svoje ime i prezime u pravnom prometu Republike Hrvatske na način da koriste ono ime i prezime koje su sami izabrali, a ne ono ime i prezime koje po zakonu moraju izabrati. Ako netko ima ime i prezime i prezime koje se sastoji od više riječi trebalo je birati ono prezime koje će se koristiti u pravnome prometu sa time da dolazi do nelogičnosti da se spajaju riječi u prezimenu. To je dakle ono što nije na korist nikome da mora se zakonom odrediti ono što nije logično. Smatramo da ne postoji bojazan oko zlouporaba ovoga zakonskoga prijedloga niti da postoji potreba da se bilo tko u ovoj zemlji skriva iza svoga imena i prezimena. Smatramo da ako postoji logični potreba i zahtjev da svatko od nas bira sam u kojim okolnostima, da li je to bračni odnos ili drugi odnosi koji su predviđeni zakonom treba promijeniti svoje ime i prezime ili u bračnome statusu dodati novo prezime svome imenu. Nema straha da bi se mogle raditi zlouporabe, a nema ni straha da netko neopravdano mijenja svoje prezime jer onaj koji se stidi svojih korijena i svoje prošlosti nema niti sigurne budućnosti. Tako da svatko od nas je svjestan svoje pozicije u životu, svog stava u obitelji, svog stava u društvu u kojem živi pa ovaj zakonski prijedlog je liberalizacija zakona ali smatramo da je u kontekstu ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju našim građanima treba omogućiti ono što je u svim modernim državama svijeta prisutno, a to je da ovakve komplikacije u zemlji nisu potrebne. Isto tako podržavamo i ovu promjenu zakona da se nakon, dakle sklapanja braka i raskida braka ne treba proći da je 6 mjeseci premalo da se, dakle bivši supružnici odluče o korištenju prezimena nego da je dobar ovaj prijedlog da se produži na godinu dana jer se pokazalo i u praksi da prođe i tih 6 mjeseci pa onda ljudi traže promjene prezimena nakon promjene bračnoga statusa. Postojalo je veliko nezadovoljstvo građana. Ovaj zakonski prijedlog ide k tome da se ide na ruku građanima. Propisuje se mogućnost po zakonu, ali ne propisuje se obveza. Dakle, građani sami biraju hoće li ovu mogućnost po zakonu koristiti ili neće. Slažemo se i sa stavom da se kod hrvatsko državljanstvo i činjenica da li se vodi ili ne vodi kazneni postupak. U ovom dijelu gospodine ministre možda treba ovu preširoku odredbu oko kaznenog postupka zaista malo razraditi da bismo evo u drugom čitanju možda dobili dobili kvalitetnije rješenje. Isto tako treba biti oprezan kada se radi o pravima djeteta posebno malodobnog djeteta. Treba dobro procijeniti što je to interes djeteta i što je to interes djeteta ukoliko se jedan od roditelja ne slaže sa promjenom prezimena pa se mora pokrenuti upravni postupak. Dakle, svakako podržavamo stav da sigurnost djece, interes djeteta po svakom zakonskom prijedlogu, pa tako i u ovome treba biti na najvišoj mogućoj razini. Klub HDSSB-a ovaj zakonski Hrvatski sabor od 92. do 2012. da se ovaj zakon mijenja, da građani imaju manje troškova, da se ubrzava postupak, da se ukidaju nelogičnosti. Mislim da je vrijeme da Hrvatski sabor i mi zastupnici radimo brže, a u interesu građana, a da se manje bavimo sami sobom. Hvala lijepo. Hvala vama. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva se za riječ javila uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicama, kolegice i kolege. Ovaj Prijedlog zakona o osobnom imenu mali je zakon, ali ja mislim da će uvelike olakšati živog građanima, njihov svakodnevni život i ispraviti jedne nelogičnosti koje evo, koje Ime nije samo oznaka nominalna. Gotovo da je ime vezano i uz samu osobu. Tako je ovdje bilo već nastao mali prijepor između don Grubišića i samog našeg ministra je li ono samo oznaka identiteta ili ona to nije, jer identitet osobe postoji neovisno o samom imenu. Mislim da je i jedno i drugo ispravno, jer kroz povijest ako samo vidimo da čovjek bez imena gotovo da nije ni postojao. Egipatska presuda na smrt glasila je: „I neka se njegovo ime više ne ne spominje, ono više neće na zemlji postojati.“ Rimljani su također imali posebne propise o imenu i ograničavali su ih samo na tri riječi. Kasnije srednjovjekovno plemstvo dodavalo je i nadimke. Sjetimo se samo Karla Velikoga, Pipina Malog, Karlo Čelavi, Ludvig Pobožni itd. i kasnije su iz tih nadimaka proistekla i prezimena. Kršćanski kanonski propisi su propisali tek nakon Tridentskog koncila 1563. godine obvezu vođenja matica, matica rođenih, vjenčanih i umrlih. Međutim, Francuska je prva koja je uvela obvezu vođenja matičnih knjiga. To je na ovim našim političkim prostorima uvela tek Austrija u 18. stoljeću. Ali evo sjetimo se samo u 20. stoljeću poslije '45. godine kako su imena slijedila određena razdoblje i možemo im se smijati ali ona uvijek to čine bilo da se imitiraju imena ih Big Brother ili iz socijalističke revolucije ili nekakvih postignuća, pa su tada bila uvriježena ne baš rijetka imena Istaljinka, Traktorka, Petoljetka itd. Ima jedan primjer u Zadru u jednom romskom malom naselju gdje su tijekom devedesetih godina svi pripadnici, Roma promijenila ime u stara hrvatska imena i dalmatinska imena što je izazvalo pobunu u tom kvartu u samom Zadru ali bez uspjeha. Dakle, ovo jedno ograničenje koje je najspornije od '92. godine koje govori o tome da se ime djetetu može dati ili promijeniti samo kako to nalažu mjesni običaji. To je izazvalo velike prijepore i velike nevolje. I dakle sa možemo reći velikim olakšanjem za građane i za sve nas ovdje dočekali smo prijedlog ovih izmjena. To je značilo da ime koje je toliko kao osobno i kao pravo jedne osobe ovisi o jednom službeniku i njegovim kognitivnim i intelektualnim sposobnostima, da ne govorim o intelektualnim općenito. I to je izazvalo velike prijepore, velike sporove i opterećivalo je upravna tijela i njihov rad. A u kojem se to trenutku događalo? To se događalo upravo u trenutku ne političkom nego politikanskom kada su već tvornice pripale u strano vlasništvo, kada su radnici morali pozdravljati Gut Morgen a u isto vrijeme bildali su se nacionalni mišići i određivali da ime djetetu mora biti samo shodno određeno mjesnim običajima i prilikama. Ja mislim da ovaj prijedlog zakona o to će sigurno vjerujem tako i biti do konačnog čitanja mora biti usuglašen sa Obiteljskim zakonom, Zakonom o zaštiti svjedoka i Zakonom o kaznenom postupku kako bi svi građani mogli sve ono što se tiče ove problematike naći u ovom zakonu. Dosta je bilo ovdje već govora možda malih i prijepora da li ograničiti pravo građana na izmjenu svog osobnog imena jednom ili nekoliko puta. Ja mislim da to ni u kom slučaju ne bi trebalo ograničavati ako zaista želimo imati liberalni zakon. Ali ja mislim da već među nama postoji konsenzus da ne može biti neograničenja u nazivu u smislu da takva jedna sloboda određenja imena ne može biti apsolutna. I dobro je ovdje primijećeno, to stoji i u odluci Ustavnog suda koji posebno apostrofira da sloboda pojedinca nije apsolutna. Ona uvijek dolazi i ograničena je slobodom drugoga. Prema tome, čini mi se da je apsolutno neprihvatljivo kada bi roditelji imali takvu slobodu i određivali imena ime djetetu kojim se vrijeđa njegova osobnost koji se vrijeđa javni moral. Zamislite da netko da ime svom djetetu Ustaša ili Adolf Hitler. Prema tome, takve to su bizarnosti ali mi o tome itekako moramo voditi računa. Isto tako kod određivanja riječi. Mi imamo dakle poznato je ovdje je također bilo govora da u tom slučaju kada nisu uopće ograničeni riječi, evo možda neobični potez Dawn McManus koja ima najdulje na svijetu čije ime se sastoji od 161 riječi, a koja je to uzela iz jednog protesta u biti da svrne pažnju društva na svoju humanitarnu organizaciju "Red Dreams" za pomoć djeci koju je osnovala nakon smrti svoga sina. Mi moramo voditi računa i o tome kako izgledaju naše matice. Njihov prostor koji određuje ime je ograničen. Prema tome to bi također izazvalo i velike troškove u određenju i tiskanju tih matica, koje imaju svoje formulare bez obzira što mi dobivamo izvode u elektronskom obliku, ali matice se uvijek pišu i prepisuju i moraju biti u pisanom obliku. Također i o tome treba voditi računa računa o tim prostornim elementima koji ne smiju biti zanemarivi. Ako već želimo imati liberalni zakon onda gospodine ministre ne treba stati na pola puta. Zato mi se čini članak 3. koji je u kontroverzi sam sa sobom i to stavak 1. u te svoje dvije rečenice. "Osobno ime djeteta roditelji određuju sporazumno". Osobni ime sastoji se od prezimena i od imena. Zbog čega u određivanju prezimena dakle jednog dijela osobnog imena roditelji moraju biti ograničeni svojim vlastitim prezimenima. Mi imamo slučajeva upravo da su roditelji željeli s obzirom da već oni imaju dva prezime koje se sastoji od dvije ili tri riječi dakle i željeli su ravnopravno dati ime odnosno prezime svom djetetu ono bi se sastojalo od 7, 8 riječi i oni su našli rješenje da se da izaberu sasvim novo prezime za svoje dijete. Takvu slobodu ne smijemo ograničavati. Treba napomenuti još ovo da je Hrvatska još od bivše države ima najnaprednije zakonodavstvo što se tiče statusnih stanja svojih građana i ja mislim da i dalje u tome treba napredovati i da ne trebamo dozvoliti da nas drugi preteknu u tome. poštivajući ovo elementarno ograničenje slobode i digniteta i prava prije svega tog djeteta ali isto tako i javnog morala. Također napominjem da naziv članka 5. nekako je nespretno nazva, vraćanje na prezime prije sklapanja braka pa predlažem da to bude uzimanje prezimena prije sklapanja braka koje se vodi po pojednostavljenoj proceduri. Najspornija je odredba članka 6. jer ako vidimo ograničenje koje imaju naši građani u članku 8. protiv kojih se vodi kazneni postupak koji može završiti oslobađajućom presudom ali neovisno o vrsti prezimena dakle intencija je bila predlagača u članku 8. da se spriječe zlouporabe kako ovaj ne bi izmakao sudskom progonu. Međutim namjere mi se sasvim čine dobrim, međutim ako jednoj državi može netko uteći zato što je promijenio prezime onda to zaista više govori o toj državi nego o tom okrivljeniku. Prema tome sva ta prezimena moraju, odnosno svi ti upisi promjena moraju se i kroz kaznene evidencije, dakle to nam još više nalaže umrežavanje samog sustava i to nije problem. Međutim, sporna odredba je članka 6. da netko u inozemstvu mijenja prezime upravo s takvim intencijama, a onda dođe, ta nova imena bivaju onda bez ikakve procedure upisana u naše matice. To je nešto To je nešto nedopustivo jer upravo vezujem to s time, sa člankom 8. o izbjegavanju. … /Upadica Stazić: Hvala lijepa./… Prema tome, mijenjajte članak 6. bar da u isti status stavimo naše građane koji žive ovdje od onih koji žive vani. Naši građani ne mogu biti kažnjeni. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na ovo izlaganje imamo istaknute dvije replike. Prvo uvaženi zastupnik

rekao bih i demokratizaciju i pomalo i liberalniji pristup promjeni imena i prezimena. No sva sreća da je ovaj zakon u prvom čitanju jer doista nam se može desiti u ovom odlasku prema liberalnom i prema potpunoj slobodi pa upotrijebit ću nekoliko prezimena. Netko je spomenuo Bonda, James Bonda, Adolfa Hitlera, Josipa Broza Tita, Epsona, Rantesa, Don Asimenta, Pelea, Matiju Gubeca tako da ne mislite pa ih vi stavite u kontekst tko je dobar, tko je loš. A jedno vrijeme u Hrvatskoj je bilo da su djeca dobivala imena po likovima iz sapunica, razumije se./… ili iz ovih meksičkih Jose Miguel itd. Smatram da bi upravo ovaj zakon trebao i ne čekati odluke eventualno Ustavnog suda ili određenog službenika u županijskim uredima, u matičnim uredima, da bi jednostavno trebao donijeti ja bih rekao jednu specifikaciju da tako kažem ili popis nepoželjnih imena tako da ne bi imali, da se nitko ne uvrijedi evo spomenut ću svoje prezime, dijete Osama bin Laden Vinković Vinković ili Adolf Hitler Vinković ili Giovanni Casanova Vinković, da ne spominjem tuđa prezimena spomenut ću svoje, neću promijeniti. Ali smatram da bi upravo to ministarstvo

Pa ja mislim da evo i iz vaše replike slijedi da nekakvog ograničenja mora biti i svi smo se složili da se ne vrijeđa prije svega vlastito dijete, ali isto tako i javni moral. Ali ne bi trebalo ograničiti slobodu građanima da daju imena pa i strana imena ili kako god oni hoće ukoliko se ne vrijeđa moral. Padaju mi na pamet, iako možemo se složiti i s onom starom latinskom nomen est omen slučaj koji mi je pričao osobno jedan stari matičar, jedan čovjek došao je promijeniti ime u i on mu je rekao ja ću ti to dozvoliti ali ti nikad nećeš biti Gary Cooper. Onda je on odustao od toga jer je mislio eto da će i promjenom imena i sve njegove sposobnosti takve jedne osobe ući u njega. Ali oprijeti se liberalizaciji o čemu vi govorite na način i u isto vrijeme gdje smo dozvolili svim stranim tvrtkama i to još od '90.-tih godina da se tako registriraju pod stranim imenom, da se čak govori i da su na neki način radnici prisiljeni govoriti najčešće kod nas evo i u Zadru i njemački i pozdravljati pretpostavljene jer su oni sa tog govornog područja, a u isto vrijeme smo im zabranili temeljnu slobodu da određuju sami sebi ime, odnosno vlastitom djetetu. Druga replika, uvaženi zastupnik Dinko Burić. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem, poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice mislim da ste kako se to kaže načeli pravu temu. Dakle u želji da se napravi što je moguće bolji zakon ipak treba voditi računa o tome da nekim nepromišljenim potezima ne ugrozimo pa možda čak i budućnost djeteta. Sjećam se jednog slučaja, ja sam još bio dijete, čini mi se bila je priča da je u to vrijeme dolazio onaj kineski

i ne znam kako još. Dakle takve stvari uistinu mogu kasnije zakomplicirat život samom djetetu. I na kraju, vi ste iskazali bojazan, zamislite da netko da ime djetetu djetetu rekli ste ustaša ili Adolf Hitler. Ja bih iskazao isto tako bojazan, sad zamislite da netko da imenu djetetu četnik, partizan, Tito itd. Dakle uistinu treba voditi brigu o tome da se nađe model ograničavanja… Da se nađe model ograničavanja u ovim člancima o kojima ste vi bili govorili. **Stazić, Nenad (SDP)** Za riječ se sada javio uvaženi ministar Arsen Bauk. gospodine potpredsjedniče. Dakle, mislim da su i dosadašnje rasprave pokazale da je dobro osvijestiti neke stvari u smislu koliko država treba ograničavati slobodu pojedinca i zašto se to radi. Odgovorit ću dakle na nekoliko stvari. Prvo, mogućnost izbjegavanja sankcija temeljem promjena imena. Dakle rješenje o promjeni imena sadrži podatak o OIB-u i on se dostavlja poreznoj upravi. Nakon što ga se upiše u Maticu rođenih obavještava se dakle sustav OIB-a, to ide informatičkim putem, zatim Matica vjenčanih, Knjiga državljana, zatim MUP Evidencija prebivališta i osobnih iskaznica, zatim popis birača, zatim pravosuđe Kaznena evidencija i za muškarce Vojna evidencija. Dakle u tom smislu nema više bojazni da bi se promjenom imena izbjegla kazna tako da ćemo i ovaj dio ograničenja o kaznenom postupku malo izanalizirati i možda čak i to malo još dotjerati tako da bi se možda uz potvrdu suda i tada mogla, uz dopuštenje suda i tada moglo jer bi onda sud procijenio koje su moguće okolnosti da bi se izbjegla nekakva sankcija. Što se tiče ovih, ja ću nazvati osebujnih da ne ulazim u druge konotacije, naravno u svakom vremenu postoje imena koja su u skladu sa društvenim običajima, normama pa onda za 10 godina ona postanu u neskladu pa se za 10 godina ta koja su bila prije 10, prije 20 ponovno vrate, a ljudski život traje toliko da se barem na našim prostorima i nekoliko država i režima promijenilo. Prema tome, svakom na neki način treba dati pravo da se identificira i na taj način. Pitanje je koja se vrijednost države štiti ograničenjem? Dakle, za ova imena koja ste spomenuli pitanje doista prava i slobode drugih jer davanje imena dakle po nekakvim negativnim povijesnim ličnostima može se u jednom dijelu smatrati dakle vrijeđanjem ili vrijeđanjem slobode drugih. Ali uvijek će na kraju sud, Ustavni sud je dosada bio zadnji koji je u toj instanci odlučivao što je ili što nije ograničenje slobode drugih. Ja bi zbog toga htio samo pročitati jedno obrazloženje presude Ustavnog suda kada je oborio presudu Upravnog suda o tome da je jednoj osobi, naravno neću reći o kome se radi, ime i za nečiji ukus može biti čudno ili neuobičajeno ali to je naš ukus, dakle to nije, država nema tu potrebu ograničavati nekog drugog kome je to u redu da se tako zove. sud je ocjenjujući postoji li ili ne povrede ustavnih prava navedene po podnositelju ocijenio da su upravna tijela i Upravni sud odlučujući o konkretnom zahtjevu za odobrenje promjene osobnog imena povrijedili ustavna prava jer su svojim odlukama kojima zahtjevno ne udovoljavaju odlučivali nesuglasno Ustavu, poglavito članku 16., ne odlučivši da li zahtijevano promijenjeno ime ugrožava slobode i prava drugih ljudi, pravni poredak, javni moral i zdravlje, odnosno ako nalaže da takva promjena nije u skladu sa zakonom. Konstatacija upravnih tijela da je podnositelj u svom zahtjevu naveo isključivo subjektivne razloge iz kojih traži promjenu imena i da to nije dovoljno ne može biti jedan od razloga za odbijanje tog zahtjeva. Razlog zbog kojega netko traži promjenu osobnog imena je subjektivne prirode i kao takav se mora i ispitivati. Subjektivni razlozi su ti koji opravdavaju osnovanost zahtjeva uz udovoljavanje zakonskim odredbama. Dakle, tu je i sud, Ustavni sud zauzeo jedno stajalište da ipak trebaju biti neka druga, druge stvari biti ispunjene, a ne samo da taj zahtjev nije dovoljno dobro obrazložen, da je subjektivan itd. Mi ćemo i vjerujem temeljem i sljedećih dakle zastupnika koji budu raspravljali ove norme koje smo, koje sam i ja u uvodu istaknuo kao neke o kojima treba raspravljati detaljno ćemo ih dakle razmotriti, precizirat ćemo ih i kad damo konačni prijedlog zakona mi ćemo se morati odlučiti za neke norme. Dakle, ovo je načelna rasprava i vidim da tu nema velikih da tu nema velikih prijepora. Međutim, kada se točno definira norma po kojoj će se raditi onda mogu ponovno neki detalji biti upitni, ali nekakav zakon u svakom slučaju moramo donijeti. Nadam se da će i konačni prijedlog zakona dakle imati potporu zastupnika kao što je imao i ovaj prijedlog zakona. nekoga da se zove James Bond, Pajo Patak ili neka druga dakle imena, pitanje je dakle zbog čega bi država nekog ograničavala da se tako zove? Koja se vrijednost štiti da ne date nekome da se zove James Bond? Hoćemo gledati u filmovima da li je netko bio pozitivac ili negativac? Ja mislim da je to veći problem toga koji izabere nekakvo čudno ime nego države. Država s time vjerojatno i ne bi imala problema. Tako recimo može se danas netko sjetiti oduševljen igrom Hrvatske reprezentacije da uz svoje prezime doda svih 11 prvotimaca koji danas istrče za Hrvatsku. Ne vidim što bi država od toga imala dakle koju bi imala štetu. Ovaj bi morao promijeniti dokumente i odlučiti o tome koje će ime koristiti u pravnom prometu kao što mu nalaže dakle zakon jer na osobnoj iskaznici ako netko ima i 153 riječi u imenu ne mogu stati sve. I dakle tu će se definirati koje ime mora koristiti u pravnom prometu, koje će biti na dokumentima. Evo toliko zasada. Dva ispravka netočnog navoda. Prvo uvaženi zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Pa ispravljam netočni navod da se netko u Hrvatskoj može zvati Pajo Patak ili James Bond obzirom da su oba zaštićena. I to bi evo ministre Uprave trebali znati da nitko u onim županijskim uredima neće moći potpisati da se netko zove James Bond jer će platiti jako veliku kaznu. Isto tako i za Paju Patka ili za Šilju ili za Mini Mouse ili za Miki Mousea jer su to likovi koji su masno i debelo zaštićeni, autorskim pravima. Drugi ispravak, Dinko Burić. ali ispravljam vaš netočan navod samo u jednom dijelu kad ste rekli nema država što s time želi li promijeniti netko ime ili ne. Nema ako se radi o odrasloj osobi, ali mi upozoravamo samo na opasnost kad se radi o određivanju u imenu djeteta. Dakle, evo samo poseban naglasak dajemo na to da tu treba iznaći neku mogućnost da se baš ne da mogućnost bilo roditeljima bilo nekom trećem što zakon predviđa da da takvo ime djetetu da kasnije dijete ima problema u svom životu. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Pozivam uvaženog kolegu Šimu Lučina da nam se obrati. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Kolegice i kolege, gospodine ministre pa mislim da je dobro što smo, ja se nadam, sada započeli jedan posao, a to je da mijenjamo zakone za koje bih se ja usudio reći da ih je vrijeme pregazilo. Dakle, pred nama je zakon koji je star skoro 20 godina, a možemo li zamisliti što se na društvenom planu, na općem planu desilo u posljednjih 20 godina? Ja sam sklon vjerovati, a vjerujem da ćemo se tu složiti da se granice slobode pomiču. Nažalost, ne samo naprijed nego ponekad i natrag. I stoga mislim da i zakonodavstvo mora poticati to pomicanje, ali isto tako i na određeni način ga da kažem kontrolirati i anticipirati. Ja ću podsjetiti neke kolegice i kolege iz prošlog saziva, imali smo sličan prijedlog zakona koji je išao u proceduru u ime kluba SDP-a mislim da se rasprava desila u noćnim satima negdje u 12. mjesecu 2010. godine. Ono što je zanimljivo osim kluba zastupnika velika većina prisutnih u Saboru je, zapravo nije velika većina jer je zanimljivo svega je bilo nekoliko diskutanata, ali su oni reprezentirali svoje stranke, svoje klubove. Zapravo bili su protiv protiv tih izmjena. Evo meni je sad drago što je na određeni način i ono što smo onda predlagali samo jedan djelić zapravo uvršteno u ovaj zakon. Ja bih upozorio isto tako da možda ne bi bilo loše da se razmisli i o promjeni Zakona o maticama. Jer mi imamo jednu situaciju zapravo da vama matičar sad ne izdaje samo zadnju bilješku nego zapravo kad vam izdaje onda vam izda pa vidite ne znam ako ste 5 puta mijenjali ime vidite svih 5 puta kako ste i u kom ste pravcu mijenjali i koja ste imena mijenjali. Zašto je to bitno? Pa to je zapravo bitno za segment onih ljudi kad je riječ o promjeni imena kao, neću ih nazvati bolesnim to su transrodne osobe koje mijenjaju ime i kojima je u interesu da njihova promjena imena ostane na određeni način zaštićena za širu javnost, da ne bi imali neugodnosti onakve kakve imaju sada. Ja vjerujem da će ovaj zakon još u narednom čitanju, odnosno do konačne verzije doprinijeti, odnosno još više dati doprinos u onom smislu širenja slobode. Stoga ja moram reći da neke dileme koje su tu ili bolje reći ograničenja koja su tu iznijeta, zapravo ne bi bio s njima opterećen. Ne znam, često nećete zapravo često ili uopće nećete naći slučaj da vam kad idete dati ime djetetu da vam ospore to ime, pa ma koliko ono vrijeđalo nekakve osjećaje, nečiju tuđu slobodu ili ne zna što. Prema tome, za mene bi isto mjerilo trebalo vrijedit i kad osoba, odrasla zrela osoba, mijenja ime. To ako će neko svom djetetu dati ime Hitler, pa mislim da to nije problem društva nego zapravo da je to njegov problem. Ja vas uvjeravam da će to dijete kad sazrije, to ime jako brzo promijenit. A odrasla osoba koja hoće takvo ime, pa neka mu ga. Mislim ne bih se zapravo čak ni s time, može se on zvati ne znam, i Osama bin laden ili već kako hoćete. Prema tome, mislim da čak i tom djelu bi trebala država naći mjeru, u kojoj će se mjeri miješat u privatnost. Isto je zapravo kad je riječ da zapravo djeci, to sam zaboravio reć, tu isto mislim da bi trebalo bit jako oprezan. Mislim da bi ranije djecu trebalo uključit u konzultacije, normalno shodno njihovim godinama, prilikom izmjene imena. I mislim da je ono, staro rješenje mislim da je bilo 10 godina i mislim da to zapravo nije loše i možda bi to trebalo, da Ono što sam još htio kazat, dakle nekakva ograničenja itd., čini mi se da su kolege iz HNS-a govorile nešto o potrebi da se u svakom momentu vidi da je neko promijenio ime. Da tako kažem da ne može zametnuti trag. Razumio sam zapravo i motivaciju i kontekst te priče. Ja bih htio napomenut da u nekim slučajevima treba situacija, riječ je o široj javnosti, da se ne vidi to ime, naglasit ću zašto. Obzirom u vremenu u kojem živimo, transrodne osobe, pogotovo mlade osobe često imaju problema u proceduri promijene recimo spola, i šta se dešava? Jednostavno se maltretiraju, jednostavno kad se vidi jel da se netko zvao recimo Mario, sad se zove Marija ili obrnuto ima problema, nalazi zapravo do jednostavno do osude zajednice zajednice u kojoj živi iz jednostavnog razloga jer je riječ, gdje je riječ o nerazumijevanju. U tom smislu mislim da bi trebalo jasno propisati tu tajnost. To znači da normalno administracija, odnosno institucije sustava imaju zapravo taj uvid, ali da kad je riječ opet se vraćam na izdavanju izvoda iz matice, da bi tu trebalo bit opreza. vjerujem da ćemo zakon do drugog čitanja još imat u boljoj verziji, u jasnijoj verziji. I mislim, moj je savjet obzirom da je riječ o imenu, a ako ime često nije stvar vlastitog izbora, da zapravo bi trebalo biti jako oprezan u tom dijelu gdje stavit ta ograničenja u onom smislu, pogotovo kad je riječ o izboru imena. Vjerujem isto tako i s time završavam, da ćemo još nekoliko zakona i Zakon o maticama uskoro dobit na dnevnom redu kako bi cijeli ti niz pitanja u smislu onog najosobnijeg zapravo na određeni način regulirali sukladno vremenu, a htio bih reć i potrebama suvremenog društva. Hvala lijepa. Obavještavam zastupnike da je isteklo vrijeme za prijavu za raspravu u trajanju od 10 minuta. A sad ćemo na ovo izlaganje čuti dvije replike. Prvo uvaženi zastupnik Zoran Vinković. Evo uvaženi kolega Lučin, evo upravo je ministar pročitao presudu Ustavnog suda Republike Hrvatske iako postoje neki drugi sudovi kao što je Vrhovni sud koji kažu da je zbor narodne garde i narodna zaštita bila paravojna formacija, sve je tamo do 12. mjeseca 1991. godine, ali ostavimo sada to. Dakle, treba ipak društvo i zakonom urediti, koja imena su prije svega vrijeđanje. Pa ja bi to nazvao jednom vrstom homofobije, da se netko npr. zove Adolf Hitler jer znam da nema ni jednog više imena Adolf Hitler na svijetu, ali ima prezime Hitler. Pa mu se doda još npr. Benito Mussolini ili ne znam, ne znam koje za James Bonda smo tvrdili da se ne može zvat, jer će platiti masnu kaznu. Ali isto tako ima i drugih imena gdje bi upravo zakonom trebalo definirati i ne vrijeđati ostale. Ono što ja kao zastupnik mogu preporučiti da imamo doista hrvatska narodna imena protiv kojih se očigledno, ni dijete kad odraste neće imati ništa protiv jer neće se zvati Deng Xiaoping ili ne znam kako, Casanova ili ne znam koje drugo ime po nekim povijesnim ličnostima, ili po sapunicama koje su se davale. Možda je veći problem što su hrvatske obitelji u ovom, u ovo teško vrijeme recesije dodavali uz ono svoje prezime i oznaku plemeniti, pa vjerojatno su s tom plemenitošću htjeli iz ove teške gospodarske krize. Hvala lijepo. Dobro ja sam valjda dobro shvaćen kad sam karikirao sa ova dva imena. Međutim, mi možemo doći u ovakvu situaciju ako jednim općim člankom propišemo dakle da postoje neka imena koja vrijeđaju slobode, osjećaje i onda to ostavimo jednom činovniku zapravo da on utvrđuje koja to imena vrijeđaju osjećaje građana, odnosno njihove slobode itd. Zapravo imat ćete ovakvu situaciju da će činovnik u jednom mjestu, jedno ime proglasiti nepoćudnim a u drugo će to ime propustiti. Da vidim, vi se zalažete za jednu drugu stvar, a to je da napravimo koliko sam shvatio registar imena. Međutim, moje pitanje je koje taj ko će taj registar napravit i ko je taj ko će reć e sad su to sve nepoćudna imena i riješili smo problem. I ja se u te stvari ne bih htio uplitati. Ja mislim ipak da nemojmo podcjenjivati hrvatske građane u onom smislu da znaju koje ime hoće dati svom djetetu i da znaju koje i zašto hoće neko ime uzeti. Ja mislim zapravo da će oni ako izaberu, to je moj stav, dakle nekakvo od tih imena imati zapravo oni najviše problema a ne njihova okolina. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** I druga replika, uvažena zastupnika Sunčana Glavak. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ja ću ostaviti povijesne ličnosti po strani. Kolega Lučin govorili ste o ograničenjima i o slobodi izbora. Ja ću se vratiti na članak 5. ovog Zakona koji govori o vraćanju na prezime prije sklapanja braka, pa možda će i ministar nešto o tome moći progovoriti. Pitam se što ukoliko dođemo u situaciju da nakon razvrgnuća braka netko od bračnih partnera bivših, primjerice bez da nešto da vas želim uvrijediti, nemojte krivo shvatiti vaša supruga više ne želi da vi nosite njezino prezime ili vi ne želite nositi ili ona ne Što u tom slučaju, dakle zakon o tome ništa ne govori a imamo i takvih situacija. Dakle, imamo eto i muškaraca koji često dodaju ženino prezime. Što u slučaju da je takva situacija da li on ima pravo uskratiti ili ona uskratiti korištenje svog prezimena po razvrgnuću braka. Jer Obiteljski zakon isto tako ne rješava tu situaciju, jer on kaže da sporazum o prezimenu mora biti u skladu sa odredbama posebnog zakona pa mislim da je tu riječ o propustu ili će eto možda i ministar moći odgovoriti. Dakle, razmislimo i o toj situaciji. Imamo sve više tih dodavanja prezimena bilo od jednog ili drugog bračnog partnera. Hvala lijepa. I na ovu repliku odgovorit će uvaženi zastupnik Šime Lučin. Ja to osobno, ja tu ne vidim spora ako su svi odnosi pri toj rastavi razriješeni pravno kako to već spada. Prema tome, i to bih ostavio pojedincu da sam izabere bez obzira što je nekad bila bračna zajednica. Sad više nije. Hvala lijepa. Svojih 10 minuta za pojedinačnu raspravu sada dobiva pravo iskoristiti uvažena zastupnica Ivanka Roksandić. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicama, kolegice i kolege. danas smo se svi složili u ovoj raspravi da ovaj Zakon koji traje 20 godina mora doživjeti promjene. Ali i ja ću napomenuti da iz ovakve rasprave je vidljivo da je dobro da zakoni idu u redovnu proceduru, dakle u najmanje dva čitanja, da ste i sami ministre u svom uvodnom izlaganju već upozorili na neke slučajeve koje ćete kao predlagatelj prihvatiti nakon rasprave na odborima, a ja mislim poglavito nakon ove naše rasprave. Svi smo suglasni da je ovo važna tema, važna tema o kojoj treba razgovarati i uglavnom svi razgovaramo o promjeni imena. Slažem se sa svim kolegama koji su ovdje navodili čitav niz imena iz serija, sapunica, voća, povrća i ne znam čega, od Sandokana, Tarzana, banana, a vjerujte da ima takvih imena, pa do onih slučajeve devedesetih godina to je dobro kolegica Antičević napomenula u nekim zajednicama, u nekim romskim zajednicama mijenjali imena djeci. To se događala i u Sisku. Bila sam ravnateljica i dobila sam odjednom tridesetak dokumenata za promjenu imena djeteta, a onda ubrzo ministre nakon mjesec dana oni bi se vratili i dolaze u školu, vratili bi se na svoja imena ili mijenjali neka druga imena jer neće ostvariti svoja druga To je bilo evidentno nepoznavanje situacije, ali je izazvalo čitav niz problema u praksi, u školama. I zato se slažem da je ovim člankom 6. trebalo pojednostaviti proceduru promjene imena. Ali mislim da treba kao i nekolicina kolega koja je ovdje rekla iz ovih praktičnih primjera ipak ograničiti možda broj mogućnosti, vremenski period promjene tih vremena. Jer hoću li se ja danas zvati Ines, sutra Ivanka, preksutra Iva jer mi se to slučajno sviđa. Pa evo zabavljat ću se i sami ste svi rekli promjenama imena bez obzira što to nosi i neke druge, ja ću reći čak i velike ekonomske posljedice jer vi morate mijenjati i dokumente ne samo vi, nego to mora mora raditi i državna uprava. Dakle i uprava je zatrpana takvim poslovima. Nije bez razloga to što je i kolegica Antičević upozorila na ovaj treći stavak članka 6. gdje se to ime mijenja negdje u inozemstvu po odobrenim propisima, a onda se upisuje u Maticu rođenih bez provođenja postupka promjene osobnog imena. Mislim da biste o tome kao predlagatelj trebali još jednom razmisliti da to nije tako pojednostavljen postupak. A zašto je ime važno? Danas smo govorili uglavnom o promjeni imena i svi govorimo o imenima, ali nitko nije spomenuo što je osobno ime. Naime, time se bavi cijela jedna lingvistička grana koja se zove onomastika. Dakle, osobnim imenom, proučavanjem značenja podrijetla bavi se i sama lingvistika. Osobno ime označava ono ime koje se koristi za označavanje i razlikovanje osoba. Sastoji se, sada smo prihvatili što je dobro ne samo od dvije riječi, ali se sastoji od dva dijela. Sastoji se od tog prvog osobnog imena i onog drugog najčešće obiteljskog imena tj. prezimena. Najčešće mijenjamo i svi govorimo o promjeni osobnog imena, o bojazni, a i sama iskazujem tu bojazan o uvođenju nekih neprimjerenih naziva i riječi, a ovaj Zakon nije omogućio ničime unošenje takvih neprimjerenih riječi. Neću spominjati ono što su kolege spominjale, ali mogućnost da se takve riječi upotrijebe je u ovom zakonu velika. Prezime nije staro kroz povijest kao ime, prezime smo počeli upotrebljavati negdje krajem 14. stoljeća, pa na ovim prostorima je ono postalo obveza u 18. stoljeću kada su u zapadnoj crkvi uvedene Matice rođenih su prezimena bila izabirana i nastala su od zanimanja, osobina ljudi, geografskog položaja, a time se je najbolje ako želimo vidjeti cijeli taj razvoj naših prezimena, hrvatskih prezimena bavio akademik Petar Šimunović i dobro je pročitati tu knjigu da vidimo u stvari što znači za čovjeka ne samo kao što je rekao don Grubišić identitet nego identifikacija njegova. Zato je jako dobro pročitati to. Zašto govorim o ovome? Danas smo svi kolege govorili uglavnom o onome što će se dogoditi ako potpuno liberaliziramo promjenu imena, no međutim znate li da ljudi sve češće mijenjaju i prezimena, dakle i taj drugi dio svog osobnog imena iz nekih obiteljskih razloga, reći ću vam iz nekih nasljednjih razloga ali i iz pomodarstva. Jel je zgodno imati sada nekakvo prizvučno, zvučno strano prezime. Evo do toga može dovesti liberalizacija osobnog osobnog imena i ta prevelika liberalizacija. Zato mislim a i sami ste svjesni vidim ministre nakon rasprava u odborima i ove danas rasprave ovdje, da je zaista još potrebno razmotriti jesu li na potrebna neka na potrebna neka ograničenja bez da ograničavamo slobode građana kod izbora i promjene osobnog imena ali i perioda vremenskog perioda u kojem se to osobno ime može mijenjati. Evo mislim da će zaista još jednom ističem da je vrlo značajno da je i ovaj zakon ipak krenuo u dva čitanja, jel mislim da su sve danas ovo bili dobri prijedlozi, dobro iskustvo ljudi koji su iznosili iskustveno što se sve događa sa osobnim imenima kod nas i da je zato jako, jako potrebno još dobro razmisliti o prevelikoj liberalizaciji ovog članka 6. Evo hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. I na ovu raspravu replicirat će uvaženi zastupnik Zoran Vinković. To je samo dodatno obrazloženje. Slažem se s kolegicom ali slažem se i sa ministrom i s onom presudom Ustavnog suda da doista ne možemo otići toliko u liberalizaciju. Neću na ovom mjestu spominjati i neka druga imena koji bi netko pametan mogao poželiti da se tako zove. Što se tiče nas muškaraca vjerojatno bi svi voljeli biti James Bondovi ali rijetki u tome uspijevaju pa je to samo kritika i za muški rod i mene osobno. Ali smatram da treba doista donijeti jedan registar imena kako se doista ne bi davala imena posebno djeci, posebno djetetu. Pa slažem se ovdje neka i onaj činovnik u onom uredu odredi ako neka osoba doista želi promijeniti svoj identitet jer ime i prezime je dio identiteta. Tu su još otisci prstiju, može se još napraviti i DNK analiza. Jasno mi je da zaštićeni svjedoci trebaju novi identitet. Ali u svakom slučaju podržat ćemo ove izmjene starog zakona koji je doista bio da tako kažem i smješten za ropotarnicu povijesti, ali donoseći novi zakon ne možemo ponovno donijeti nešto što u Hrvatskoj doista nije niti u duhu ne samo tradicije nego u duhu jednog normalnog ljudskog razmišljanja. I doista nam se može desiti da se netko nazove po povijesnim ličnostima bile one pozitivne ili negativne. Jedan je Ante Pavelić, jedan je Josip Broz Tito, jedan je Adolf Hitler, jedan je Benito Mussolini, jedan je Zagor, jedan Tex Willer, jedan James Bond, a imamo Ante, Marko, Stipe, Ivo, Ivan, Zoran sve su to hrvatska imena koja inače po hrvatskoj boginji zore Zoran i dobio ime. Na ovu repliku odgovorit će uvažena zastupnica Ivanka Roksandić. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Vinković vi se slažete u potpunosti sa mnom i upravo ono što sam ja istaknula što što znači osobno ime. označavanje i razlikovanje osoba. Ali se svi slažemo danas da moramo posvetiti pozornosti. Slažem se i s vama u ovom dijelu gdje kažete da možda moramo napraviti registar hrvatskih imena ili imena u Hrvatskoj. Međutim vrlo je teško ljude obvezati da oni ta imena ta imena izabiru. To je teško, to zadire u ljudska prava i to će vrlo, vrlo teško biti izvodivo. No međutim onaj službenik koji odobrava upotrebu nekakvog imena bi zaista morao biti toliko educiran da može tom roditelju reći pa ne možeš dijete nazvati Banana. Možeš jel je svoj izbor, ali ti to ne doliči. Ja vjerujem da ljudi u matičnim uredima i to rade. No međutim svi smo mi samo ljudi i ljudi vrlo često odlučuju zaista teško je reći jednu riječ ali moram reći o nekim nakaradnim stvarima u svom životu.

čuli smo danas dosta ovdje o suglasju glede ove teme ali čuli smo i dosta liberalizma u svakom slučaju i čak smo do onog razmišljanja da se moramo požuriti da nas netko ne pretekne. Ja mislim da to nije dobro razmišljanje. Ja mislim da se mi moramo žuriti da popravimo životni standard građana, jer uistinu u ovakvoj situaciji gdje se ovo događa i rast

treba imati određenu mjeru u tome, a svakako je bitno reći pa zvao se on i Stipe što mi se sviđa ovo od kolege Vinkovića ili Ivan ili itd. ako je on u teškoj situaciji i nevolji uistinu mislim da mu to neće promijeniti. Ja tako razmišljam barem. Na repliku će odgovoriti uvažena zastupnica Ivanka Roksandić. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala. Pa kolega Milinković ja se potpuno slažem s vama. Ma koliko bila ovo važna tema i možda zaista važna za život naših građana svakako da je gospodarska situacija itekako važna za život građana. No međutim i ovu temu možemo vezati uz gospodarsku situaciju. Navalimo li mi i dopustimo li mi da ljudi mijenjaju svakih mjesec dana svoje prezime svoje ime, to iziskuje itekakve troškove. Ako smo im podigli PDV, poskupili struju, plin, vodu, komunalije i ja više ne znam šta nije u zadnjih 6 mjeseci poskupjelo a građani to svakodnevno znaju i još im damo da mijenjaju, dovedemo ih do situacije da zbog nekih svojih hirova, a danas smo čuli da može postojati hir čovjeka da promijeni svoje ime svoju oznaku svoj identitet svakako da će to a ja sam rekla da je to i ekonomsko pitanje zato sam i tvrdila u svojoj raspravi da je to itekako ekonomsko pitanje. Ostaje nam čuti još jednu pojedinačnu raspravu. Bit će to rasprava uvažene zastupnice Ane Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Dakle izbor osobnog imena, odnosno promjena osobnog imena svakako spada u jedno od temeljnih prava i sloboda svakog građanina i stoga nemamo nikakvog razloga da ne podržimo donošenje zakona kojim će se ono i ostvariti u praksi. Ali naravno da svako pravo i svaka sloboda može, rekla bih i mora bit ograničeno samo slobodom i pravima drugih. Stoga ću se ja u ovoj raspravi zapravo osvrnuti malo na ono što bi trebalo stipulirat u ovom zakonu, a to je sprečavanje zloporabe. Naime, u sklopu pojednostavljenja procedure dakle toga da se više ne mora spominjat razlog zašto se traži promjena osobnog imena što smatram da je u redu izostavljena je i obveza objave promjena imena na oglasnoj ploči. Čuli smo od predlagatelja da se to gotovo nije niti u praksi u praksi provodilo ako se dobro sjećam, ali ta objava je imala neki svoj smisao koji bi onda trebalo nadomjestiti drugačijim odredbama u ovom prijedlogu zakona. Zašto je, što je bilo smisao objave na oglasnoj ploči? To što se građani identificiraju u pravnom prometu ili uopće društvenom prometu identificiraju se svojim imenom, dakle na taj način se htjelo javnosti oglasiti da je osoba koja se do sada identificirala tim imenom se sada identificira nekim drugim imenom. imenom. Ljudi sudjeluju u pravnom prometu, dakle osim u kaznenim stvari u nekim građanskim parnicama, upravnim postupcima, u svojim društvenim odnosima, dakle u jednom trenutku ostaju da ono što su komunicirali sa jednom osobom ta osoba je nestala jer je izgubila svoju identifikacijsku oznaku. Dakle ne govorim tu o OIB-u koji će se vodit u službenim evidencijama, govorim o građansko-pravnim odnosima. Druga bitna stvar je članak odnosno odredba u smislu zloporabe članak 8. i 9. Dakle to sam već govorila na odredbama, ova stipulacija članka 8. da promjena osobnog imena neće se odobriti osobi protiv koje se vodi kazneni postupak, ovako kako je ovdje stipulirana bolje bi bilo da je nema. Prije svega zato što ona u praksi nikad neće biti do kraja provedena jer će se događati dakle evidenciju o tome da li se vodi kazneni postupak vode sudovi. Nema centralizirane baze podataka o vođenju kaznenog postupka u Hrvatskoj što znači da osoba kad dođe u Zagreb promijeniti osobno ime vjerojatno će službenik zatražit od nje da donese potvrdu Općinskog suda u Zagrebu ili Županijskog suda u Zagrebu o tome da se ne vodi kazneni postupak. Međutim, moći će se istovremeno voditi postupci u Zadru, Osijeku ili bilo gdje diljem Hrvatske, a da to uredujući službenik neće znati ili će morati zatražiti od svih sudova u Hrvatskoj da donese potvrdu da se ne vodi kazneni postupak. Naravno postavljam pitanje, to se već čulo u raspravi, šta je s osobama koje su osuđene, šta je za osobe kojima su određene neke mjere kao pravne posljedice osude, osude, kako će se one identificirat u tim evidencijama ili da se na njih odnose te posljedice i na kraju krajeva što je sa osobama koje su u nekom parničnom postupku gdje će onda parnični sud kada bude dostavljao određenoj osobi pod određenim imenom i prezimenom te osobe više neće bit nego će bit neko drugo ime. Evo o tome svemu treba razmišljat da se spriječe zloporabe. Članak 9. određuje, to je i ministar govorio, da je matičar dužan dostaviti obavijest o promjeni osobnog imena tijelima koja vode evidencije o građanima, ali tu svakako bi trebalo razmisliti i o tome da se ta promjena dostavlja onda i sudovima i kaznenoj evidenciji. Doduše od Ministarstva pravosuđa još uvijek očekujemo očekujemo i nadam se da će bit do kraja godine pred nama Prijedlog zakona o Kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji jer će Kazneni zakon u tom dijelu prestat važit krajem godine pa bi možda i to bilo neko mjesto gdje bi sve ovo se moglo i trebalo regulirati. Još nešto upozoravam, a to je članak 11., kaznene odredbe. Mislim da je on tu potpuno nepotreban, dakle ovaj zakon govori o izboru odnosno promjeni osobnoga imena, a tim člankom se govori da će se novčanom kaznom kaznit za prekršaj osoba koja upotrijebi tuđe osobno ime. Ne znam da je, ovo uopće nije materija ovoga zakona, dakle mi imamo Kazneni zakon, imamo kazneno djelo lažnog predstavljanja, dakle to je za onog i dovodimo se u opasnost da istovremeno određeno ponašanje opisujemo kao biće kaznenoga i prekršajnoga djela. A ovdje bih upozorila da ono što bi moglo biti kao prekršaj predviđeno ovim zakonom i bilo bi u skladu s materijom koju regulira ovaj zakon to je kada u članku 10. se kaže da je osoba dužna koristiti se novim osobnim imenom u pravnom prometu od dana upisa promjene u Maticu rođenih, e onda bi se mogla odredit kao prekršaj ukoliko ta osoba koja je promijenila prezime se koristi svojim bivšim osobnim imenom. Dakle ako je promijenila osobno ime, upisala ga u maticu, ako se koristi bivšim imenom da se za to propiše prekršajna kazna, odnosno da se to utvrdi kao prekršaj. To bi bila bila neka logika ovoga zakona. Još nešto, mislim da je u kontradikciji članak 3. i članak koji govori o određivanju odnosno promjeni imena djeteta. Dakle u članku 3. u stavku 1. je kod određivanja imena za dijete određeno da roditelji to čine sporazumno i da mogu odrediti da dijete nosi prezime jednog ili oba roditelja. Dakle tu je ograničen izbor prezimena za dijete na prezime jednog ili oba roditelja. Međutim u istoj situaciji kad dijete ima recimo pet godina pa se roditelji sjete promijenit mu prezime nema ograničenja nikakvoga, dakle maloljetnom djetetu kaže promijenit će se osobno ime na zahtjev roditelja ili posvojitelja itd. Nema nikakvog ograničenja da se ono promijeni na način da bude prezime I dalje još u članku 7. primjećujem jedan različiti odnos u slučaju vršenja roditeljskoga prava. Naime, tu govorimo o roditeljima koji ne žive u braku, ali gdje onda onaj u odnosu na određivanje, odnosno promjenu osobnog imena roditelj kod kojeg dijete živi ima znatno veća prava od ovog drugog roditelja premda oni imaju zajedničko roditeljsko pravo. I sama činjenica života s jednim roditeljem ne znam zašto bi ukoliko uredno podmiruje sve svoje roditeljske dužnosti drugi roditelj zašto bi ga stavljalo u povoljniji položaj. Ako primjećujete ova odredba kaže da se ime maloljetnog djeteta može promijeniti na zahtjev roditelja kod kojeg živi uz suglasnost drugog roditelja, a ako on ne da onda će to odrediti centar za socijalnu skrb. Međutim, ne dopušta taj isti zahtjev onom drugom roditelju koji jednako ima tako sva roditeljska prava i uredno izvršava roditeljsku dužnost, a ne može podnijeti takav zahtjev, a da onaj drugi roditelj daje suglasnost. Također, ne vidim tomu razloga. I svakako mislim da ovu dobnu granicu za pristanak djeteta treba vratiti na onu dobnu granicu iz postojećeg zakona, a to je 10 godina. Do desete godine se dijete itekako identificira sa svojim imenom i prezimenom i mislim da ga o tome treba pitati. treba pitati. Također, mislim da je dobro ovo produženje roka u kojem žena nakon razvoda braka, odnosno svaki bračni drug, može zatražiti promjenu promjenu u svoje bivše prezime. Razgovarali smo o tome da možda nije najbolji zakonski izričaj vratiti se na prezime, ali moglo bi stajati da može promijeniti prezime u ono koje je nosila prije sklapanja braka ili nekakvu takvu takvu formulaciju. I tu treba upozoriti jasno da se ovdje radi samo o olakšanju, dakle da se to prezime promijeni samom izjavom, a da ne treba ići u upravni postupak. **Stazić, Nenad nadajući se da će do konačnog prijedloga zakona predlagatelj uvažiti sve ove primjedbe iz rasprave podržat ću ovaj zakon. Hvala. Evo kolegica je upravo prepoznala problem u ovom članku 7. gdje se praktično jedan roditelj, da tako kažem stavlja u prvi plan bez mogućnosti drugog roditelja da utječe na ili ostanak prezimena djeteta ili samu promjenu. I ovdje je posebna posebna jedna velika mogućnost, ja bih rekao i manipulacije centara za socijalnu skrb, jer ne znam da li znate da u poslovanju u bankama npr. kada roditelj otvori ili onu stambenu štedionicu maloljetnom djetetu ili štednju da taj isti roditelj koji je dakle skrbnik, zakonski skrbnik tom djetetu u slučaju ne znam čega, nekih poteškoća ili ukoliko je to djetetu neophodno taj isti novac ne može podići, dakle koji je roditelj ili oba roditelja koji su uplaćivali nego se traži suglasnost centra za socijalnu skrb. Koji dakle ni kruh jeli ni kruh mirisali, niti su lipu niti kunu uplatili za to dijete. Dakle, tu je jedan veliki problem koji se može desiti i može se prije svega dovesti jedan od roditelja, a pretežno je to u zakonskoj praksi ili u dosadašnjoj praksi praktično otac obzirom da prilikom rastava većina tih sudskih sporova završi završi da se dijete dodjeljuje majci. Ne ulazeći dakle u razloge toga evo smatram da tu treba posebno obratiti pažnju i biti posebno senzibilan prema ovom pitanju. Hvala lijepa. Pa evo kolega Vinkoviću zato sam govorila uz svo poštovanje prema građanskim slobodama i pravima, ali mi smo dužni ugraditi u zakonske tekstove i mehanizme za sprečavanje zlouporabe. Jednako tako iskoristit ću ovo da kažem i u onom slučaju u kojem mislim da kolega Lučin nije prepoznao repliku kolegice Glavak pa će to ministar možda odgovoriti, a radi se o tome dakle kada u slučaju razvoda braka jedan od bračnih partnera ne želi da nakon razvoda bivši bračni partner više nosi njegovo prezime. Da bi to trebalo nekim propisom, ovim ili Obiteljskim zakonom, regulirati.

koliko je ustvari ova materija kompleksna potvrđuje i činjenica da se iz presude Ustavnog suda koju sam citirao ima 4 izdvojena mišljenja sudaca. Dakle, ovo je bila presuda koju sam citirao je presuda, a iza toga još imaju 4 izdvojena mišljenja sudaca. E sad zamislite kad bi došli do Registra imena koliko bi tek tu bilo izdvojenih mišljenja zašto nešto da, a zašto nešto ne? Mislim da će to na zašto nešto ne? Mislim da će to na kraju u tim spornim situacijama koje su ipak pojedinačne, dakle rijetke, odlučivat sud i pustimo dakle da sud onda na kraju da li je službenik, nakon toga drugostupanjsko tijelo, odnosno dakle ministarstvo, nakon toga jedan stupanj upravnog sudovanja, pa drugi stupanj upravnog sudovanja i nakon toga tek u petome stupnju vjerojatno ukoliko do toga dođe Ustavni sud oni će odlučiti da li je država time što nije dopustila neko osobno ime nekome uskratila, povrijedila njegova ustavna prava. Mislim dakle da će to biti put kojim će se ići, a dok sud ne presudi da su povrijeđena ustavna prava neće se moći dobiti to ime. Prema tome, mislim da je to u tom smislu dovoljna zaštita. Zakona o maticama koje je spomenuo kolega Lučin, dakle on također ide u izmjenu, također ide u dva čitanja, također će biti vjerujem dobra rasprava, konstruktivna jer to je nešto također što vjerujem da nema nekih velikih ideoloških ili dnevno-političkih razlika. sada, imamo jednu stvar koja se tu u raspravi dotakla koja nikad nije bila normirana, odnosno ograničena u zakonima još od 2. svjetskog rata, a to je određivanje imena djeteta kod rođenja. To nije bilo ničim ograničeno u zakonima. Ukoliko bi išli ograničavati i taj dio, a može se, išli bi tu jedan korak nazad. Ali ukoliko idemo u pet stvari korak naprijed, možemo tu barem vidjeti da li postoje opravdani razlog da se onda i to normira. Međutim, pitanje je kako bi se dijete zvalo dok se ne završi cjelokupni upravni postupak i ko bi dao ime djetetu u tom slučaju.

promijenio je ime, temeljem ove norme da se promijeni ime u inozemstvu i da se samo upiše u maticu. Upravo, inače ta norma se odnosi na građane, državljane s dvojnim državljanstvo. Dakle, ne može hrvatski državljanin koji nema dvojno državljanstvo promijeniti ime u inozemstvu da se to upisuje dakle isprave u Hrvatskoj, ali ukoliko ima dvojno državljanstvo onda se temeljem promjene u državi čije drugo državljanstvo to upisuje u matice u Hrvatskog. E što se tiče kolegica Roksandić je spomenula ime Banana, dobio sam dopuštenje gospođe Jagode da spomenem da i ona ime ime po voću. A jučer je gospođa Višnja koliko se sjećam govorila o godišnjem izvješću, i ja sam dobio ime po kemijskom elementu iako nisam po tome. Prema tome, uvijek je vjerojatno ko se zove Vodik ili Helij, sasvim sigurno ne bi bio uobičajen ali dobro. Prema tome, to je grčko ime. Ali to je isto dakle pitanje koja se društvena vrijednost krši od ovoga kada se da neko ime koje nije uobičajeno. I mislim da je tu gospođa Lovrin rekla sloboda drugih i to bi bila prva crta preko preko koje svi sam sigurno ne bi trebalo ići, ali u svakom slučaju i javni moral i još nešto što je u različitim vremenima različito tumačeno. Prema tome, pustit ćemo sudu da bude taj zadnji koji će protumačiti to. I mi ćemo tu opću normu staviti u zakon. Što se tiče objave i ovog roka od 30 dana, dakle objava je bila u smislu da se netko ima pravo žaliti na to u roku 30 dana. Mislim da pitanje da li je bilo dakle zbog toga da se nekoga obavijesti jer ukoliko je rok 30 dana onda se taj neko ima žalit i neko ko vidi, kome se to ne sviđa i onda se tek odlučuje da li je ta žalba osnovana ili ne. I kada se promijeni ime onda dolazi do promijene, dakle do primjene Također, norma koja se tiče kaznenog postupka ovako je napisana između ostalog iz razloga što smo analizirali Kazneni zakon i prava ili dopuštenja kada se mogu koristit podaci iz kaznene evidencije. I tu smo se konzultirali s Ministarstvom pravosuđa, ali ćemo se još jednom konzultirati u analizi ove, dakle kako točno propisati u kojem trenutku, kada, zbog kojih djela se vodi kazneni postupak i da li i u tom slučaju uz dopuštenje suda se može promijeniti jer ne vidimo koja bi se vrijednost štitila time da se nekome uskrati promjena imena iz Ivan u Marko. Ukoliko to ne utječe na kazneni postupak ili ukoliko to ne utječe na neka njegova, dakle na mogućnosti ili obaveze tog građanina. Evo toliko, dakle u ovome dijelu. Dakle, osobno ime je u svakom slučaju, dakle Zakon o osobnom imenu je u svakom slučaju zakon koji se uređuju temeljna prava građana. Zato mislim da, evo dobili smo pohvale zato što ide u dva čitanja, ali vjerujem da će većina zakona ići u dva čitanja. Jer evo sad je, prošlo je ovo prvo vrijeme kada je trebalo nešto i u hitnom postupku barem iz djelokruga ministarstva kojem sam na čelu. Vjerujem da će se svi zakoni koji budu i u tom smislu mi je na neki način i drago da je ova rasprava pokazala da je, da su zastupnici neovisno o poziciji ili opoziciji prepoznali dobru namjeru ministarstva, dobru namjeru Vlade da se dakle jedno pitanje bolje uredi nego što je sada. U konačnom prijedlogu zakona, dakle razmotrit ćemo sve primjedbe koje smo dobili u raspravi i na njih ćemo se i u tekstu koji dobijete očitovati. I vjeruje dakle, da kad budemo morali birati točna rješenja da ćemo uspjeti obrazložiti zašto baš ovako a ne nekako drugačije i u tom smislu evo očekujem da će na jesen ovaj zakon doći u drugo čitanje. Zahvaljujem. gospodina ministra da je ime dobio po kemijskom elementu. Možda je dobio i po francuskoj inačici James Bonda, Arsenu Lupenu. Zaključujem raspravu.